Alen** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Znači, predloženim izmjenama zakona nastoji se ukloniti prepreke u postupku provedbe javne nabave za energetsku uslugu koje su postojale u odnosu na dostašnu nadležnost Centra za praćenje, poslovanje energetskog sektora investicija a koje se prvenstveno odnose na potrebne kapacitete za provođenje postupka javne nabave za energetsku uslugu a s kojim Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama raspolaže kao i da bi uspostavio jasan i transparentan okvir načina financiranja mjere energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. Time su ostvarene i pretpostavke za provedbu program energetske obnove zgrade javnog sektora. Za provedbu postupka javne nabave za energetske usluge koje se ne odnose na zgradarstvo naručitelji mogu ovlastiti centar za praćenje, poslovanje energetskog sektora investicija ili drugog naručitelja u smislu propis o javnoj nabavi uz plaćanje troškova u svezi s provedbom samog postupka javne nabave. Slijedom svega navedenoga predlažemo da se navedeni zakona o izmjenama Zakona o učinkovitom korištenju neposredne potrošnje i prihvati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Imamo samo prijavljenu pojedinačnu raspravu kolegica Mirela Holy, izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice. Pa ja neću dugo s obzirom da su već dosta kasni sati. Prvo ću se osvrnuti na nešto što ne piše u zakonu a trebalo bi pisati u Zakonu. Naime, trebamo imati na umu da smo relativno nedavno u ovom Saboru raspravili u drugom čitanju Zakon o gradnji koji u članku 202.govori a to je članak koji se odnosi na prestanak važenja propisa se između ostalih i spominje ovaj zakon odnosno Zakon učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji pa tako u članku 202.u stavku 2.kaže da se danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti članak i sad nabrajaju se različiti članci različitih zakona ali i članci 20., 21., 22., 23. I 34. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji u dijelu koji se odnose na zgrade, energetske preglede, energetsko certificiranje zgrada, energetske preglede sustava grijanja u zgradama te sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama, kontrolu izvješća o energetskim pregledima zgrada, uključivo sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizaciju zgradama i energetskih certifikata zgrada, ovlaštene osobe za energetske preglede i energetsko certificiranje zgradama i članci 28. i 29. u dijelu koji se odnosi na energetski certifikat zgrade i na sustave grijanja i sustave hlađenja i klimatizaciju u zgrada i članka 30., stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj u neposrednoj potrošnji, "Narodne novine", br. 55/12. Dakle, ako je već Zakonom o gradnji ukinut cijeli niz članaka ovoga zakona onda je bilo potrebno, po mojem mišljenju, osim ovoga o čemu ste vi sada maloprije govorili, a odnosi se u stvari na prelazak nadležnosti sa CEI-a na Agenciju za pravni pravni promet i posredovanje nekretninama, obuhvatiti i ovo što propisuje ustvari Zakon o gradnji. To bi bilo logično i to bi bilo normalno, a treba imati na umu da je Zakon o gradnji već stupio na snagu pa nadam se da to neće dovesti do određenih problema u primjeni. I druga stvar, naime pozitivna intencija da se podigne energetska učinkovitost posebice u javnim zgradama, zgradama kojima se koriste tijela javne vlasti, međutim ja se bojim da bez obzira na to što je ovaj posao prebačen sa Centra za energetske investicije na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama da neće doći do velikog poboljšanja u provedbi samih projekata, a tu bih htjela spomenuti da CEI je bio prilično neuspješan u tom djelu zbog cijelog niza razloga, a mislim da je glavni razlog te neuspješnosti u tome što se ovim zakonom ustvari propisuje da financiranje tih projekata provodi onaj koji izvodi radove. I tu bih podsjetila da ESCO model u drugim državama se provodi na potpuno drugačiji način i to na način da oni koji su pružatelji energetskih usluga su ti koji financiraju te projekte, a onda im se znači investicija vraća kroz povrat, kroz plaćanje nešto većih računa, odnosno računa kakvi bi bili da nije realiziran taj projekt energetske učinkovitosti. Mislim da bi u tom smislu bilo dobro promijeniti sam sustav na način da se obveza financiranja projekta prebaci sa onih koji izvode radove na one koji su pružatelji usluga zbog toga što se to pokazalo učinkovitim u cijelom nizu drugih europskih država pa ću tu spomenuti i Veliku Britaniju, a takvi projekti bi se mogli primijeniti i u smislu borbe protiv energetskog siromaštva o kojem je govorio maloprije i kolega iz Laburista. Eto, toliko. Hvala lijepa.